Uvažene zastupnice i zastupnici nastavljamo sa popodnevnim radom. Kao što sam najavio nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prva na redu je uvažena zastupnica Nadica Jelaš, izvolite. **Jelaš, Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Kao što smo mogli pročitati u ovom zakonskom prijedlogu prema procjenama Svjetske banke siva ekonomija u Hrvatskoj čini čak 35% godišnjeg bruto bruto proizvoda, dakle više od trećine. Što znači da u sivoj zoni završava svaka treća kuna novostvorene vrijednosti. I zato bi zakon čija je namjera obračun s neregistriranom djelatnošću, s neregistriranim gospodarstvom, dakle sa sivom ekonomijom Međutim, ovaj zakonski prijedlog u formi u kakvoj je poslan u saborsku proceduru je zaista nespretan, moglo bi se reći i neozbiljan alat za rješavanje ovako ozbiljnog i tvrdokornog gospodarskog i društvenog problema kakva je siva ekonomija. I zato je dobra odluka predlagača da se sa ovim zakonskim prijedlogom ide u drugo čitanje, da bi se mogao eto popraviti i doraditi. Zakonu se, između ostalog, zamjera da primarno ima funkciju kaznama napuniti državnu kasu, da će opet nastradati mali igrači, a veliki da će nastaviti obrtati milijune u sivoj zoni kao primjerice oni ilegalni eksploatatori mineralnih sirovina o kojima je bilo riječi u prethodnoj točci dnevnog reda. Isto tako primjedba je da nije dobar tajming zakona, odnosno da rad u fušu ima svojevrsnu socijalnu dimenziju jer je mnogima to zapravo jedini način za preživljavanje u doista teškoj gospodarskoj situaciji kada Vlada nema kapaciteta da otvara nova radna mjesta i stvara uvjete za zapošljavanje. I kolega Šuker je u svojoj raspravi podacima dokumentirao, odnosno potvrdio da je siva ekonomija porasla upravo u razdoblju eskalacije gospodarske krize. I logikom stvari to bi zapravo značilo da bi se i siva ekonomija najefikasnije mogla smanjiti upravo gospodarskim rastom i povećanjem životnog standarda, a to jest upravo posao Vlade. Ovaj zakonski prijedlog u neku ruku ispada i licemjeran ako se ocjenjuje u kontekstu činjenice da se u Hrvatskoj gotovo ništa ili ništa ne poduzima vezano za pojavu da 70 tisuća hrvatskih građana radi, a ne prima plaću. Dakle, raditi bez plaće se može, pomagati susjedu s drugog brijega udaljenog više od 500 metara se eto ne može. Neozbiljnost ovom zakonskom prijedlogu daje činjenica da je najveći prostor zapravo dat nabrajanju iznimki koje se ne smatraju obavljanjem neregistrirane djelatnosti. I one su zaista potpuno suvišne. zašto treba posebno naglašavati da je iznimka rad za vlastite potrebe ili obiteljska, odnosno susjedska pomoć radi sprečavanja nesreća ili uklanjanja posljedica prirodnih katastrofa. Doista potpuno suvišno. To je isto kao da donosite zakon koji zabranjuje zločin, koji zabranjuje kriminal, razbojništvo itd. unatoč ovom vrlo opsežnom nabrajanju izuzetaka koji ne predstavljaju obavljanje neregistrirane djelatnosti nisu se uvažile neke tradicionalne navike ljudi u pojedinim lokalnim sredinama, odnosno regijama. Kako ćete zabraniti primjerice mojim Međimurcima ili Zagorcima da ne angažiraju svoje prijatelje udaljene i više od 500 metara na berbi grožđa, na kolinju ili na komušanju kukuruza? Hoćemo li tražiti da pomagači sa sobom u berbu nose rodni list, vjenčani list ili neki drugi dokument kojim će dokazivati srodstvo s organizatorom berbe grožđa? Doduše, državna tajnica nas je uvjeravala da takvi poslovi neće biti sankcionirani, međutim činjenica je da to u zakonu tako ne piše. Najveća šteta od rada u fušu kao masovne pojave svakako ima hrvatsko obrtništvo. Za njih je siva ekonomija problem svih problema. Posljednjih godina tisuće obrtnika su propale, istina ne samo zbog rada na crno već i zbog visokih poreznih opterećenja i visoke cijene kapitala. A i danas je daleko veći broj odljeva obrta nego prijava novih. Evo primjerice u Međimurskoj županiji koja je poznata kao županija razvijenog obrtništva i u kojoj obrtništvo ima doista veliki značaj u ukupnom gospodarstvu u posljednje 2 godine, dakle u 2009. i 2010. zatvoreno je 260 obrtničkih radnji. Prema posljednjim raspoloživim podacima FINA-e krajem veljače ove godine čak 38 tisuća fizičkih osoba s registriranom djelatnošću, dakle obrtnika imalo je blokirane žiro-račune, a njihovi dospjeli a nepodmireni dugovi iznosili su 6,7 milijardi kuna. Više od 95% računa je u dugotrajnoj blokadi, dakle duže od 360 dana neprekidno bez ikakvih izgleda za preživljavanje. I eto jasno je da će još jedan veliki broj obrtnika u dogledno vrijeme zatvoriti svoju djelatnost. Iskoristit ću ovu priliku, ovu svoju raspravu, da istaknem još jednu dimenziju problema sive ekonomije. Naime, daleko najveći broj zaposlenih u sivoj zoni čine žene, ali i najveći gubitnici zbog rada u fušu opet su žene jer su žene u daleko većem postotku vlasnice obrta nego vlasnice poduzeća. U ukupnom broju obrta, u 25% slučajeva su vlasnice žene dok je žena vlasnica poduzeća daleko manje, negdje između Hrvatska obrtnička komora je dugi niz godina uporno ukazivala na problem rada na crno neregistriranih obrtnika i s tim u vezi na nužnost institucionalne zaštite obrtnika koji su registrirani i koji uredno podmiruju svoje obveze. Štoviše, Obrtnička komora je i sama pripremila prijedlog Zakona o sprečavanju rada na crno kao i prijedlog izmjena Zakona o Državnom inspektoratu. I evo, konačno je Vlada čula njihov vapaj i odlučila ga uslišati. Nažalost, u trenutku kada je hrvatskoj obrtništvo doslovno desetkovano. I s tog aspekta je ovo zapravo strahovito zakašnjeli zakonski prijedlog. Kao da se mrtvom čovjeku daje bolesničko pomazanje. I na kraju nameće se pitanje zašto u zakonskom prijedlogu nije predviđeno sankcioniranje onih koji nelegalno pružene usluge i proizvode koriste i kupuju a ne samo oni koji ih isporučuju. Jer i ti drugi koji koriste nelegalne usluge i proizvode također su nelojalna konkurencija poduzetnicima kojima su usluge i proizvode isporučili registrirani isporučioci. Jer oni su nabavili te usluge i proizvode po nižim cijenama uglavnom bez poreza naravno, dakle njihovi inputi, njihovi ulazni troškovi su niži to znači da je njihova pozicija na tržištu povoljnija od onih poduzetnika koji su platili regularnu cijenu. Dakle, sve u svemu ne može se osporiti dobra namjera u ovom zakonu ali jasno je da ga treba popraviti, da ga treba doraditi da bi bio efikasan alat za postizanje cilja. Na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga, gubi pravo na raspravu po ovoj točci. Na redu je sada uvaženi zastupnik Nenad STazić. Izvolite. Hvala lijepa. Zakon je nepotreban i besmislen. Predlagatelj u obrazloženju kaže da bi trebalo najprije tu kontrolirati obavljanje djelatnosti uslužne, tu nabraja, mehaničarske usluge raznih vrsta, frizerske usluge, usluge popravka raznih kućanskih aparata, ilegalni catering, građevinarstvo. Mehaničarske usluge se rade u nekim obrtima, frizerske usluge također obrt, popravak kućanskih aparata, obrt, građevinarstvo opet obrt, mi imamo Zakon o obrtu, što kaže zakon o obrtu u članku 84. Kaže: novčanom kaznom od 2000 do 20 000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba prvo ako obavlja obrt bez obrtnice, odnosno povlastice, te ako, pažljivo me slušajte državna tajnica, povremeno ili trajno obavlja djelatnost za koju nije registrirana. Zakon dalje kaže da će se tu primijeniti zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja a zaštitna mjera oduzimanja uređaja, proizvoda i opreme kojima prekršaj izvršen, pa se može još naplatiti mandatna kazna na licu mjesto od tisuću kuna. U Zakonu o obrtu, piše što će se dogoditi onima koji ovakve usluge pružaju a da nisu registrirane. Kolega Šuker je spominjao turizam kao vrlo zanimljivo područje gdje ima najviše ovakvih prekršaja, Zakon o uslugama u turizmu, kaznom od 10 do 150 tisuća kuna kaznit će se onaj tko pruža turističke usluge a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima, a to znači da je registriran, pruža usluge u ostalim oblicima turističke ponude bez rješenja nadležnog ureda, to znači da nije registriran jer nema rješenje nadležnog ureda ili ih pruža bez ispunjavanja uvjeta. Zakon o pružanju usluga o turizmu on ide u pojedina područja, pa kaže da će se novčanom kaznom od 3 do 15 tisuća kazniti fizička osoba ako na primjer pruža turističke usluge u seljačkom gospodarstvu bez rješenje nadležnog Ureda o odobrenju za pružanje turističkih usluga. To znači ako se turizmom seoskim bavi bez bavi bez registracije. Ja bih sada tu mogao 20 zakona izvaditi i u svakom postoje ovakve kaznene odredbe, pa vam je ovaj Zakon koji predlažete potpuno nepotreban. E sada, zašto je on besmislen? On je besmislen po nizu svojih odredbi, na primjer, pravna ili fizička osoba koja omogući obavljanje neregistrirane djelatnosti sudionik je u obavljanju neregistrirane djelatnosti, kako to izgleda u praksi. Meni pregori utičnica, ja pozovem električara, jer sam ne znam promijeniti utičnicu, ali prije nego što on dođe ili kada dođe na vrata ja moram tražiti da on meni pokaže obrtnicu, dokaz da je on registriran, jer ako ja to ne napravim ja sam sudionik u obavljanju neregistrirane djelatnosti i mene će se kazniti. To kaže ovaj Zakon vaš besmisleni. Što je u pogledu oglašavanja, kaznit će se onaj koji naručuje, posreduje ili objavljuje oglas u tisku putem televizije, radija i drugih medija, ako nije objavljeno u tom oglasu tvrtka i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe u toj tvrtki. Ajmo sada zamisliti jednu djelatnost, na primjer, proizvodnja i stavljanje u promet bezalkoholnih pića, pa coca-cola se ne smije onda reklamirati po ovom Zakonu na televiziji ako se ne objavi tvrtka, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe. Nema djelatnosti koja se ne reklamira i koja po ovom vašem besmislenom Zakonu ne bi u reklamama trebala imati i OIB i ime i prezime odgovorne osobe. Možete misliti kako bi reklama za coca colu izgledala. Obiteljska pomoć, izvanbračni drug ako izvanbračna zajednica traje najmanje 3 godine, pretpostavimo žive ljudi zajedno u izvanbračnoj zajednici, ona je kućanica, a on je električar i pregori utičnica, ali nemaju sreće u toj izvanbračnoj zajednici žive 2 godine i 10 mjeseci, i sada električar koji živi u izvanbračnoj zajednici svojoj partnerici ne može zamijeniti utičnicu jer će gospođo državna tajnice doći pod udar ovog vašeg Zakona i vi ćete ga kazniti. Pastorak ili pastorka su također izuzeti ali samo dotle dok traje međusobna obveza uzdržavanja, a djeca dakle u prvoj liniji oni trajno, za njih nema ove obaveze uzdržavanja. Znači ima čovjek pastorku, ona je postala punoljetna, zaposlila se e ali on njoj ne smije kao električar doći popraviti utičnicu makar i električar jer više nema obaveze uzdržavanja, djetetu može ako ima vlastito dijete ali pastorki ne može. Susjedska pomoć, svi se pitamo otkud ste vi sada došli do ovih 500 metara, pa ja sam isto razmišljao kuda vam je baš tih 500 metara palo napamet. Onda sam došao do zaključka malo sam pogledao kartu Zagreba, da je to udaljenost od Humboltove do Trga Žrtava Fašizma, dakle od sjedišta Carinske uprave do sjedišta HDZ-a a za sve su krivi oni nosači na kolodvorima, zanimanje koje izumire, ima ih i u pomorskim lukama, zovu se nosači kofera, polako izumiru i sada ih više nema. Još ih uvijek ima sve manje. Znači kofer ne bi pao pod udara onog zakona, tko nosi crni kofer, crnu torbu bez obzira na njezin sadržaj od središta carinske uprave do središta HDZ-a, jer je udaljenost zračne linije manja od 500 m pa se to može smatrati prijateljskom pomoći. E sada ovo je jako zanimljivo. Susjedska pomoć je dozvoljena osim ako rad obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost. Znači ovako meni se potrgala ta utičnica i ja imam dva susjeda stanuju sa mnom u zgradi manje od 500 m, jedan je mesar, drugi električar. Ja smijem pozvati mesara da mi popravi utičnicu ali električara ne smijem jer je on upravo registriran za tu djelatnost. To ste napisali u zakonu. Susjedska pomoć nije dozvoljena za poslove koji bi mogli biti opasni po zdravlje. Pa promjena utičnice npr. može biti opasna po zdravlje, može čovjeka udariti struja i ne znam što ste uopće pod tim mislili. Znači nikakvu utičnicu se ne bi moglo promijeniti, čak ni mesar ju ne bi smio promijeniti jer je ta radnja opasna po zdravlje. E sada jedna odredba koja svjedoči o intelektualnoj nadmoći predlagatelja nad prosječnom pameću običnih ljudi, to je članak 12. Predlagatelj se trudi dati definiciju i obrazložiti što je to rad za sprečavanje nesreća ili otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća. Pa kaže da je to onaj rad koji se obavlja za sprečavanje ili otklanjanje posljedica prirodnih ili drugih nesreća. Dakle, rad na gašenju vatre to je onaj rad kojim se gasi vatra. Rad na postavljanju nasipa to je onaj rad kojim se postavljaju nasipi. Ovakvu cirkularnu definiciju bi trebalo zapravo predložiti u udžbenike logike da đaci mogu vidjeti kako se ne smiju pisati definicije, kada se nešto samo sobom definira. Ja se veselim da ovaj zakon ide u drugo čitanje i ja vas pozivam da ga ne povučete za razliku od svih drugih. Ustrajte na tome da se donese ovaj zakon jer ipak treba voditi računa da u ovim tmurnim teškim vremenima ljudi se moraju nečem smijati, a ovaj zakon vaš kako ste ga vi predložili upravo idealna podloga za to. Ja sam mislio da se humorom bave satirički pisci, kazališta, specijalizirana za komediografska djela ali vidim da set vi preuzeli njihovu ulogu. Hvala vam. Hvala lijepa. Imamo najprije jedan ispravak uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Staziću niste me uspjeli nasmijati, ispravit ću vaš niz vaših netočnih navoda, a prije sveg uz dobrosusjedsku pomoć i podsjetit ću vas kako ste bili Katica za sve na Brijunima i sami ste rekli. U što ćemo to svrstati? Izdavali ste glumcima ključeve za sobe, čistili ste tvrđavu od vode da bi se mogle predstave održati. Pa zaboga nemojmo govoriti o moralu nekakvom a s druge strane trebamo se samo vratiti na prošlogodišnje ljetovanje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I sada imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, dobro ste zamijetili stvari iz običnog života. Jedna starija gospođa mi je rekla ovako da kako bi izgledalo kada bi se njoj pokvario i pregorio osigurač. Pa bi ona zvala Elektru, a Elektra bi rekla da se bavi ozbiljnijim poslom od promjene osigurača, između ostalog uzimaju lovu od potrošača, šalju u Zagreb i ... kako oni hoće. A vi gospođo zovite obrtnika, privatnika i riješite s njim vaš osigurač. Gospođa stara i uporna bi zvala privatnika pošto je dobila broj u Elektri, a poduzetnik prekine gospođu i kaže da li ima prijatelja ili susjeda koji bi tu sitnicu mogao obaviti. Pošto gospođa nema nikoga u krugu od 500 m onda onda je privatnik odlučio poslati ekipu i rekao bi znate cijenu. Dakle, izlazak na teren 50kn, radni sat 150kn, dodatak na opasnost, dakle doći će liftom, to je opasna radnja 85kn, poslijepodnevni rad 45kn, licna, hrvatski rečeno licna jel žičica 18kn i draga gospođo na sve PDV 23%. Pošto gospođa na to vjerojatno ne pristala s obzirom na svoju mirovinu rađe bi ostala živjeti u mraku kao i do tada. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Najprije kolega Grubišiću ja vam zahvaljujem što ste mi replicirali pa time omogućili i dali priliku da odgovorim i onima kojima intelektualni kukavičluk onemogućuje da se javlja replikom kada već žele replicirati nego koriste ispravak krivog navoda samo zato što znaju da im se na to ne može odgovoriti. Kolega Grubišiću, Kazalište Ulysses na Brijunima je registrirano za smještaj svojih djelatnika i ne bavi se nikakvom ilegalnom djelatnošću i ne registriranom djelatnošću. Neregistrirana djelatnost, opasna i teška djelatnost to je prenošenje torbi punih pokradenog novca u stranačke prostorije i čuvanje tih torbi godinu dana dok se ne sazna da se tamo nalaze. To ne samo da je neregistrirana djelatnost, jer strane uistinu nisu registrirane za čuvanje torbi pokradenog novca u svom sefu,

ispravak netočnog navoda nije intelektualni kukavičluk veće je to instrument koji stoji u POslovniku Hrvatskog sabora ne bi ga trebalo tako zvati. Nemojte sa mnom polemizirati, nemate na to pravo. I sada imamo dvije

ove moje tablice već iskoristili. Naime, po članku 209. dakle ja nisam podigao ovaj žutu tablicu replike da bi dao priliku gospodinu Staziću da odgovori na ispravak netočnog navoda, nego sam samo reciplirao u svoje ime ni u čije više ime. Evo samo toliko. Vi jednostavno ili ne razumijete ili nećete razumiti ali to je vaša stvar, ne bih s vama dalje polemizirao. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Vi ne razumijete ono što sam ja rekao, a to je previše za vas komplicirano. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče Grubišić molim vas, nemojte polemizirati sa predsjedavajućim, na to nemate pravo. Drugo. Dajem vam opomenu zbog toga što ste iskoristili instrument povrede POslovnika na ono što niste imali pravo i što nije povreda POslovnika.

Povreda Poslovnika, članak 209., vi ste već na to upozorili. Kolega Stazić se referirao na moj ispravak netočnog navoda, a osim toga kolega Staziću osim što vrijeđate što nisam očekivala od vas, ali Bože moj sve je moguće, vi ste, ja nisam rekla da je Teatar Ulysses neregistriran već nešto drugo, a sad ću to i izreći i podsjetiti vas. Vi ste tamo 5000 kuna dobili jer ste radili kao kartica za sve i otišli ste jedan dan prije nego što je završilo saborsko zasjedanje, a ovdje primate plaću. Dakle, vi ste neregistrirano radili tamo, a ne Teatar Idemo dalje sa raspravom pojedinačnom. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hrvatska obrtnička komora je već dulje vrijeme tražila i upozoravala i jednostavno molila da se donese jedan takav zakon kojim bi se spriječila nelegalna konkurencija odnosno fuš koji je prisutan od proizvodnje do usluge, a potaknulo bi se prijavljivanje svih obrta koji bi sudjelovali u ravnopravnoj tržišnoj utakmici. Tada sigurno ne bi bilo nelegalne konkurencije i to bi sigurno bio jedan veliki doprinos za one obrtnike koji imaju legalno prijavljene svoje obrte i normalno, tada bi i oni mogli sudjelovati kao što sam rekao ravnopravno u toj tržišnoj utakmici. Priče koje evo slušamo ovdje, a u zadnje vrijeme i u medijima su dosta učestale, provlače se kroz medije, a cilj tih priča je upravo da smanje vrijednost i bit je tih priča da na neki način umanje vrijednost ovog zakona jer taj zakon treba poslužiti kao alat prije svega u borbi protiv sive ekonomije. Razna naklapanja o berbi grožđa, maslina, o svinjokolji, o punomoći punici, svastici i ne znam kome sve ne su pretjerivanja jer nigdje nema takve zabrane niti nigdje zakonski se ne zabranjuje da prijatelji, susjedi, obitelj se okupe i jedni drugima pomognu na već tradicionalne načine kako to se i kod nas čini, ali normalno sve besplatno u jednoj razumnoj mjeri i da se to ne naplaćuje. Cilj zakona je suzbiti i uništiti ovu kao što sam rekao višeglavu nemam, a to je ta siva ekonomija koja je prisutne i rasprostranjena u cijelom svijetu znači nije ona ništa novo u Hrvatskoj niti neobično za Hrvatsku. Ona se uvukla u mnoga državna gospodarstva pa tako nažalost i kod nas. Posebno je ta nemam ojačala u tranzicijskim zemljama i prividno u tim zemljama ima karakteristiku socijalnog amortizera kojim se ublažavaju posljedice negativnog učinka tranzicije. Prema podacima koje je nedavno objavio OECD od 33 države Hrvatska je nažalost treća po udjelu sive sive ekonomije sa procjenom od 34,9% bruto društvenog proizvoda. Iza nas su Rumunjska i Bugarska sa 37%, Slovenija ima udio te sive ekonomije u bruto društvenom proizvodu negdje 27,4%, a u Švicarskoj ima svega 8,3% u bruto društvenom proizvodu. I u usporedbi s članicama Europske unije Hrvatska je svrstana među zemlje s najvećom raširenošću sive ekonomije. Za Hrvatsku siva ekonomija u toj nelojalnoj konkurenciji znači gubitak na godišnjoj razini negdje približno oko 20 milijardi kuna. Po procjeni Svjetske banke negdje Hrvatska gubi u sivoj ekonomiji oko 120 milijardi kuna. Prema podacima Svjetske banke prošle godine u Hrvatskoj je radilo oko 150 tisuća ljudi u području sive ekonomije, a pitam vas da smo mogli to spriječiti što bi to značilo za naš mirovinski sustav, što bi to značilo za zaposlenost ljudi i pad broja nezaposlenih da su se normalno ti ljudi mogli legalno prijaviti ili da su se morali legalno prijaviti. Siva ekonomija generira se u mnogim područjima, od velikih tvrtki koje ucjenjuju svoje kooperante sa plaćanjem obveza, zatim mnoge tvrtke i poslodavci prisiljavaju radnike na isplatu minimalne plaće, a preostali dio rada na rada na crno posebno je prisutan i to u građevinarstvu, ali u turizmu i ugostiteljstvu. Državne institucije trebale bi po meni biti efikasnije. Mi imamo negdje šest državnih institucija koje upravo rade na sprečavanju te sive ekonomije na sprečavanju te sive ekonomije u tom području i normalno trebale bi daleko rigoroznije kažnjavati i porezne utaje. Porezna uprava je za 2009. godinu otkrila građane i tvrtke u pokušaju utaje oko 1,8 milijardi kuna i u pokušaju izbjegavanja plaćanja poreza u vrijednosti od 350 tisuća kuna. Sve to normalno da nije dovoljno u odnosu na veličinu te sive rupe u gospodarstvu. I upravo zbog toga je ovaj zakon itekako potreban i dobrodošao i normalno oni dobronamjernici koji žele da ta siva ekonomija se ja bih rekao istrijebi nekako ili da joj se stane na kraj, iako ja mislim da se nikad tome ne može stati na kraj, to je nešto što generira u svim državama pa ni Hrvatska to ne može u potpunosti iskorijeniti ali može stati na kraj da to nema toliki mah kakav sada ima, će pozdraviti ovaj zakon. jeftine političke poene prikupiti oni će tražiti tu razne punice, svastike, svekrve, ne znam koga sve neće tražiti, da kroz ovaj zakon ne mogu mijenjati utičnice ili ne znam što drugo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Dobro je što je Vlada prihvatila da zakon ide u dva čitanja, i sama sam se na odboru založila da ako već moramo donijeti ovakav zakon, neka barem prođe proceduru dva čitanja, da možemo neke stvari si razjasniti i neka rješenja koja su upitna, koja nisu jasna, da se razjasne. Najgori je zakon u kojem možete tumačiti jednu odredbu na dva, tri ili više načina, i onda nikada ne možete, takav zakon je zapravo onda neprovediv. Dakle kažem dobro je da ide u dva čitanja. Ali također je i upitno je li potrebno donositi posebni zakon. Kolega Stazić je ovdje naveo nekoliko zakona koji također reguliraju ovu problematiku, ali kad Vlada se odlučila da ide sa posebnim zakonom navodeći da je poticaj za takav zakon zapravo program mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva koji je donesen u lipnju 2010. godine i jedna od mjera je suzbijanje sive ekonomije. Dakle taj program je donesen prije 8 mjeseci. Trebalo je 8 mjeseci da dobijemo jedan zakon za kojeg, eto ipak mi ovdje većina kažemo da treba za njega dosta pojašnjenja, da su mnoge odredbe diskutabilne, neke čak i neprovedive, i činjenica jest da se u tih 8 mjeseci ipak moglo pripremiti i bolji zakon, bez tih upitnih i neprovedivih rješenja. Da bi definirali sivu zonu onda najjednostavnija, u gospodarstvu najjednostavnija definicija bi bila da su to svi oni prihodi koji su neevidentirani, dakle ostvareni prihodi koji nisu evidentirani. Zašto se države bore protiv sive zone? Postoje možda dva, možda i tri razloga zašto se to čini. Prvi je da država naplati svoja potraživanja, dakle poreze, doprinose, druga davanja koja proizlaze iz takvih prihoda, međutim mislim da je, bitnije od toga je činjenica da bi kroz suzbijanje sive zone zapravo trebalo štititi ljude koji iz nužde rade u takvoj sivoj zoni. Mi imamo situaciju da imamo značajan ili izvjestan broj zaposlenih koji nisu prijavljeni. To nije samo u obrtima, malim tvrtkama, često vam i velike tvrtke ne prijavljuju radnike. Ovdje su već kolege govorili, pa i kolega Kunst da se prijavljuje minimalna plaća, isplaćuje se na različite druge načine koji nisu oporezivani, koji su nevidljivi, to je također značajna siva zona, i koja se može kontrolirati. To se radi u tvrtkama koje su registrirane za djelatnost koju obavljaju. Pa to je bio i razlog da smo mijenjali Zakon o državnom inspektoratu da oni imaju veće ovlasti da bi mogli kontrolirati upravo ovakvu situaciju. Zašto se povećava udio sive ekonomije? Ili takvih prihoda. Pa to jest u doba krize izraženije. Mi ovdje imamo podatke, zapravo nemamo aktualne podatke, to su, navodi se nekoliko izvora kolika bi bila ta siva ekonomija u postotku u Hrvatskoj, pa se navode uglavnom podaci istraživanja koja su bile do 2000. godine. Nakon 2000. godine ipak situacija se bitno promijenila. Imali smo jedno razdoblje gospodarskog rasta, smanjenja broja zaposlenih, nezaposlenih, da bi u zadnje dvije krizne godine imali ponovno povratak na pad zaposlenosti, na povećanje broja nezaposlenosti, i kad vi imate situaciju da vam nekoliko desetaka tisuća ljudi ne prima redovito plaću, da su vam mirovine dvije godine zamrznute, a da su te mirovine minimalne, a da ipak cijene rastu, kad imate situaciju da imate trenutačno 330 tisuća nezaposlenih i da manjina dobiva određene naknade na Zavodu za zapošljavanje, odnosno da imaju neke vidove socijalne, stalne ili povremene pomoći, ti ljudi su nužno upućeni da rade, pa makar i u toj sivoj zoni. Dakle ponekad se i sa te državne razine pomalo žmiri, jer na takav način nekako suzbijate i ove neke socijalne probleme koje imaju obitelji sa niskim prihodima. I možda samo da se osvrnem na nekoliko članaka. Mislim da u članku 5. gdje se govori oko toga šta su neregistrirane djelatnosti, i tko to može obavljati. Pa mislim da je to, da to uopće ne bi trebalo na takav način navoditi, jer to trebaju, da bi se registrirale djelatnosti morate proći, njih mora nadzirati nekoliko inspekcija, da bi otvorili jedan obrt ili jedno trgovačko društvo vi morate imati masu dokumentacije, dakle rješenja, dopusnica, obrtnica, ne znam kako se sve ti dokumenti ne zovu, i tko obavlja takvu djelatnost, na njima se vrši i nadzor. Dakle državni inspektorat kroz inspekciju rada, sanitarnu inspekciju i ne znam kakve sve inspekcije nemamo, koje bi to trebale registrirati. I onda ne možete navesti u članku 6. da će zato biti, ako netko angažira tvrtku za koju se zna da obavlja te poslove, da on mora onda i provjeravati je li ona registrirana za tu djelatnost ili nije, ili ćete to tretirati kao susjedsku ili obiteljsku pomoć. U članku 7. se govori oko oglašavanja takve neregistrirane djelatnosti, odnosno one koji obavljaju neregistriranu djelatnost, i mislim da ste tu pogodili. Naravno da agencija koja će reklamirati takve usluge da ona mora prikupiti takve podatke, da li ima registriranu, da li ima osobni broj itd., ali zašto bi ja kao građanin koji koristi nečiju uslugu, ako je on i i svoju uslugu reklamira, ima tvrtku, morala provjeravati je li on registriran za tu djelatnost ili nije. Da bi morala kontrolirati je li on ima zaposlene na crno ili na bijelo, da li radnik koji je došao je primio plaću u cijelosti, ili je primio minimalnu plaću i plau na ruke. Mislim takve stvari možemo dovesti do apsurda. A pogotovo što ovdje sada imamo i određena izuzeća i onda tu govorimo o toj obiteljskoj, susjedskoj pomoći, koja se može tumačiti na različite načine, onda imate ovako komičnih rasprava koje smo danas čuli u raspravi o ovome zakonu. osobno mislim da je moguće nadzor nad sivom zonom u gospodarskim djelatnostima vršiti i po postojećim zakonima sa većim nadzorom, sa kompetencijom inspektora kojih bi vjerojatno moralo biti više, koji bi morali biti bolje plaćeni da bi imali eto i motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji mogući način. Razmislite do drugog čitanja da li je potrebno baš na ovakav način kao što ste zamislili koncipirati određene odredbe ovoga zakona ili je zaista možda bi trebala intervencija u neki od postojećih zakona. Prvenstveno ovdje mislim na Zakon o Državnom inspektoratu gdje su se često inspektori žalili da nemaju dovoljna ovlaštenja. Sa ovom posljednjom izmjenom mislim da su im dana široka ovlaštenja. Tu je onda i Prekršajni i Kazneni zakon ako je potrebno neke rigoroznije mjere poduzimati prema takvima koji obavljaju takvu neregistriranu gospodarsku djelatnost. Zahvaljujem. Imamo 2 replike. Prvo, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Zgrebec vi ste se isto u svojoj raspravi propitivali i zapitivali je li ovaj zakon nama uopće potreban, pa ste se referirali na diskusiju kolege Stazića koji je nama vrlo teatralno čitao odredbe Zakona o obrtu i ne znam kojeg još zakona gdje postoji zapriječenost sankcija, ali treba zakon dobro pročitati. Pa onda zakon u članku 2. kaže: "Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na obavljanje neregistrirane djelatnosti sankcionirane posebnim zakonima." Dakle, tamo gdje su te neregistrirane djelatnosti sankcionirane posebnim zakonom na to se ovaj zakon neće odnositi, ali zakon se odnosi na jedno cijelo nepokriveno područje rada na crno koje nije dosada sankcionirano da bi omogućilo postupanje inspektoratima. I za razliku od vas, jer sam kroz vašu raspravu vidjela da ste zakon pročitali, mnogi vaši kolege su diskutirali jutros vrlo žučno, spominjali nešto, a da zakon uopće nisu pročitali pa su tako bile primjedbe i o radu za vlastite potrebe i o srodničkim odnosima i prigovori da nema izvanbračnog druga u srodničkom krugu, a on tu ovdje ovdje piše, i da nije krvno srodstvo pobrojano kako bi trebalo biti po Zakonu o nasljeđivanju. A to sve lijepo stoji u članku 10. pa onda kada se raspravlja prije svega treba pročitati zakon. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Vi kažete u Zakonu o obrtu piše da se to odnosi osim na neregistrirane djelatnosti. Međutim, ovdje se nabraja kad je to neregistrirana djelatnost, ali tko to treba tko to treba kontrolirati? Zato ja kažem, možda je potrebna još jedna intervencija u Zakon o Državnom inspektoratu pa onda i možda ne treba ovaj zakon. Jer neću ja kao građanin kontrolirati da li je netko imao registriranu djelatnost ili ne, zato postoje državne institucije, inspekcije koje to trebaju kontrolirati da li netko ima registriranu djelatnost koju obavlja. On ne može ni dobiti registraciju ako nema sve dozvole upravo da može obavljati takvu djelatnost. A ovo što vi kažete da li je netko pročitao zakon ili nije o tom potom. Svatko je odgovoran za svoj dio posla koji radi na ovakav ili onakav način. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica Zgrebec ovaj zakon je sigurno dobrodošao i mislim da svi oni koji kažu da on nije dobrodošao su zlonamjerni. Posebno je dobrodošao jer cilj mu je suzbiti nelegalnu konkurenciju u odnosu na registrirane djelatnosti. Ovakav zakon je tražila i Hrvatska obrtnička komora već nekoliko godina. Znači, nije taj zakon pao s neba pa da nitko o njemu ništa ne zna. A što se tiče područja sive ekonomije kojim se normalno i koji, i taj zakon jednim dijelom pokušava suzbiti tu sivu ekonomiju. Normalno da on tu neće ništa puno moći učiniti kao što ni postojeći zakoni ne mogu ništa učiniti, kao što ni postojeće inspekcijske službe ne mogu puno učiniti da spriječe na neki način potplaćivanje radnika, a to je upravo onaj dio gdje se prijavljuju radnici na minimalnu plaću, a u principu eto plaća im se nešto više. I znamo svi da se vara i država i da se vara radnik time itd. Ja sam sa vašim pokojnim predsjednikom, tadašnjim premijerom, o toj temi osobno razgovarao nekoliko puta i upravo tražio tada jel' imate kakav mehanizam, instrument, zakon, ne znam što učiniti kako jednostavno tome stati na kraj. Nažalost, ne radnik kao što i sami znate to neće prijaviti i znate iz kojeg razloga to neće prijaviti, inspektor kad dođe u poduzeće sigurno mu to neće reći poslodavac, radnik mu isto neće reći. I to je jedna zona koju ja isto vjerujte mi kad pronađe neko rješenje neka zaštiti svoj patent. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. rekla da zakon ima neka upitna rješenja i da je upravo stoga dobro da ga ne donosimo po hitnom postupku. A kad govorite o nelojalnoj konkurenciji, znate što je najveća nelojalna konkurencija? Kad vam ne plaćaju račune. Tvrtke koje ne plaćaju račune, koje ne isplaćuju plaću, koje ne plaćaju poreze i doprinose, koje imaju pogodnosti da neke mogu odgoditi obročno otplaćivati poreze i doprinose, a druge ne mogu. To vam je najveća nelojalna konkurencija. Kad netko mora uzeti kredit da bi platio svoje obveze, poreze i doprinose upravo zato što mu netko drugi njegov vjerovnik nije platio, dužnik nije platio. široka je tema kad govorimo o lojalnoj ili nelojalnoj konkurenciji. Međutim, istrijebiti sivu ekonomiju kao i korupciju nećete nikada do kraja. I mnoge zemlje se bore i sa sivom ekonomijom i sa korupcijom i ja mislim da je dobro da smo otvorili ovu temu, da o njoj raspravljamo. O tome je li potreban upravo ovakav poseban zakon, je li možda moguće intervenirati u neke postojeće zakone da bi se riješio barem dio ili veći dio ovoga problema o tome je potrebno voditi raspravu i mi je danas ovdje vodimo. I ja ne želim reći da je to a priori loše ili dobro. Mislim da je moguće to i na drugi način riješiti. I samim time što je Vlada pristala da ide u 2 čitanja i oni su skloni tome da evo mi ovdje raspravljamo i da kroz ovu raspravu se iskristaliziraju neka rješenja koja možda će biti drugačija nego što je to sad u ovom prijedlogu. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Heffer, izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, naime evo, već se dosta vremena potrošilo na raspravu o ovom Prijedlogu zakona i puno toga je rečeno, naravno neću moći izbjeći da neke stvari sam ponovim budući da je jasna s jedne strane intencija Zakona koja je sasvim sigurno pozitivna, opravdana, ali jasno je da sam model i oblici rješavanja problema sive ekonomije su vrlo upitni. Naime, siva ekonomija nije problem samo u Republici Hrvatskoj, to znamo da je problem i razvijenih država Europske unije, čak bih rekao tamo gdje je razvijenije gospodarstvo, razvijeniji je razvijeniji je i oblik sive ekonomije pa i sama borba protiv sive ekonomije. NO, kada se govori o Republici Hrvatskoj činjenica je da kod nas je kriza koju je prije svega Vlada ali i svi ovi koji su prethodno bili u Vladi su to jako kasno i prihvatili a da ne kažem da su određene aktivnosti vrlo kasno pokrenuli pa do toga da je Hrvatska po nekim mjerilima jedina država u ovom području koja još i dalje je u krizi. Kada govorimo o sivoj ekonomiji i kada govorimo o zakonu koji treba te stvari riješiti onda zasigurno se može reći da ovaj Zakon to neće riješiti, on će u nekim svojim detaljima možda pojedine sfere ublažiti ali u nekim svojim detaljima će u svakom slučaju možda čak pogoršati određene gospodarske grane odnosno određena kretanja u gospodarstvu. Ja ponavljam mogu vjerovati da ovaj Zakon ima jedan opravdan cilj ali ponavljam on definitivno u nekim svojim modelima U nekim svojim odrednicama o čemu smo govorili na prethodnim odborima, ja vjerujem na svim odborima ali na Odboru za razvoj i obnovu na kojem sam sam sudjelovao smo istaknuli da je Zakon vrlo nedorečen, da on u svakom slučaju neće spriječiti one prave igrače koji ostvaruju zaista prave profite i prave efekte rada na crno, da i dalje rade na takav jedan nezakonit način. S druge strane ovaj Prijedlog zakona je vrlo negativno usmjeren ka da tako kažem, vrlo bezazlenim slučajevima rada ili bolje rečeno pomoći koja se odvija na na razini ovih običnih građana, onih svakodnevnih događanja koja se tu mogu pojaviti. O tome više puta govorim, to je teško izbjeći da se to ne ponovi. Činjenica je da gotovo sve javne reakcije ako pogledamo, po Internetu u medijima, u tiskovinama, da su gotovo sve javne reakcije na ovaj Zakon prije svega negativne dakle ističu određene detalje, članke, stavke ovog Zakona koji su zaista problematični. Ljudi su najblaže rečeno začuđeni definiranjem nekih od stvari koje se odnose na obavljanje određenih poslova, prije svega članak 10. koji definira obiteljsku i susjedsku pomoć, da ne ponavljamo one konkretne podatke. Više puta je u raspravi pa i u izlaganju državne tajnice pa i danas ovdje u obrazlaganju ovog Zakona ukazano na to da se primjerice prijateljska pomoć ne obuhvaća ovim zakonom nego se obuhvaća samo gospodarska djelatnost koja da tako kažemo nije prijavljena kao djelatnost. Odnosno istaknuto je da je prijateljska pomoć nešto što je uobičajeno, što može egzistirati itd. NO, s druge strane ako idete u krajnje detalje u definiranju što je to obitelj, kao što rekoste na Odboru bio je prvo prijedlog da se govori o rodbini, pa da je na inzistiranje Ministarstva obitelji obitelji to preinačeno i svelo se na obitelj pa je onda tamo označeno tko je sve obitelj. Dakle, kada idete u takvo detaljiziranje, pa onda detaljiziranje 500 metara itd., što je izazvalo čitav niz reakcija, onda je čudno da niste tu kategoriju prijateljske pomoći na određeni način definirali, dakle ona nije Zakonom nigdje spomenuta i mene čudi kada čujem objašnjenje da je da je to nešto sasvim normalno to je sasvim dopušteno itd. Nigdje se prijatelj ne spominje u ovom zakonu što znači da to ne može postojati, niti kao iznimka, govorimo o iznimkama, iznimke su stavljene za obitelj, iznimke su stavljene za susjede. Ovdje smo čuli sada, ono što me je iznenadilo, ovdje smo čuli na samom početku kada se govorilo u ime Kluba, odnosno pojedinih klubova, vrlo neugodne karakterizacije tih izlaganja, pa je rečeno primjerice za jednoga predstavnika kluba da on ima komedijaško izlaganje. Čujte ovaj Zakon definitivno u nekim svojim detaljima djeluje komedijaški, prije svega u ovim člancima o kojima sam govorio. Zatim je rečeno da se ovaj Zakon karikira i banalizira u nekim izlaganjima predstavnika klubova, oprostiti ali ovaj Zakon zaista karikaturno i banalno govori o nekim stvarima i ja bih rekao da u nekim svojim člancima ovaj Zakon banalizira i samu borbu protiv sive ekonomije odnosno rada na crno. Reče mi danas jedan građanin s kojim sam razgovarao iz moje Slavonije, kaže čujte govorimo o radu na crno, govorimo o sivoj ekonomiji pa kada bismo ostali ostali u okviru tih monokromatskih boja ispada da su samo poslodavci bijeli. A što ako se radnicima na crno, kako se to kaže, zacrnilo pred očima zbog neisplaćenih plaća od strane tih poslodavaca, tih poslodavaca, pa su onda otišli u sivu ekonomiju da prežive, tko će zaštititi te ljude koji ne primaju plaće a rade svoj posao. Ili su potplaćeni, ili sa određenim zakašnjenjem se to čini itd. taj segment naravno ovdje se ne spominje ali spominju se sve neke druge stvari. I onda nije čudno kad pogledate recimo ove javne reakcije. Pa recimo evo poslovni savjetnik kaže, za sve koje izvode radove u stanu a žive dalje od 500 m će se napraviti iznimka kada imamo pokretnog vodoinstalatera. Dakle, vidite do čega dovedu takve situacije kada se u zakonu neke stvari zaista banaliziraju. Ili ministar Popijač u svom objašnjenju kaže da smo svi loše zaključili što je Vlada predložila ovim zakonom, pa kaže naravno da ovih 500 m je uvjetna dakle kategorija i kaže nikakav hobi vinograd ili tisuću ili dvije čokota nije ekonomska kategorija i s njim se ovaj zakon ne bavi. Ali recimo ak netko ima vinograd 10 hektara tu nema pomoći prijateljske, susjedske itd. dakle opet jedna numerička kategorija. Dakle, tisuću ili dvije tisuće čokota nije rad na crno, iznad toga jeste. Što hoću reći? Hoću reći da se očito lutalo i još uvijek se luta u nekim konstatacijama. Ali ono što je mene najviše iznenadilo, evo jedan članak koji kaže država ozakonila rad na crno. Popisivači rade bez ikakvog potpisanog ugovora. tisuća popisivača koji su angažirani na popisu stanovništva 2011. nema nikakav potpisan ugovor o djelu niti bilo kakav ugovor o radu, dakle neće ga niti imati, ne znaju ni kako će primiti naknadu za to što će raditi. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi negdje to moralo biti evidentirano što rade, kako rade, kako će biti isplaćeno i da bi

raznih djelatnosti koje mogu biti kategorizirane kao rad na crno po ovom zakonu. Pa ja se pitam što je sa recimo stotinama učitelja i profesora koji daju instrukcije učenicima, ne svojim učenicima jer to je zabranjeno zakonom, ali drugim učenicima u svojim domovima. A zna se da je sat dopunskog recimo sat jezika 10 eura. Jel to isto siva ekonomija ili ti potplaćeni učitelji ne smiju davati ni instrukcije? Osim toga, ja se pitam tko će to provjeravati? Pa naša je inspekcija za bespravnu gradnju, pa to se godinama ne rješava. Prema tome, ovaj zakon će ostati mrtvo slovo na papiru to je čista predizborna nekakva finta kao borimo se protiv rada na crno. I tako inspekcije to je to je katastrofa u ovoj državi i kada stvarno nešto negdje treba reagirati inspekcija. Možeš se ti žaliti, čekat ćeš godinama i ništa od toga, pa prema tome tako i to. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Heffer. je nejasno što je rad na crno odnosno da li će se to moći sankcionirati. Ja bih rekao s obzirom na visinu plaća koje imaju profesori i nastavnici, ako im se još i tom im se ukine mogućnost ili im se zaprijeti onda će biti još veći problem. Upravo u tijeku su pripreme za državnu maturu i ja znam da je pojačana potreba za instrukcijama. Čujte to je samo jedan detalj. Moji Slavonci govore da je okopavanje repe evo tu ima poljoprivrednika znaju da se repa mora okopavati, da je svinjokolja da je to dio poslova koji se moraju obaviti. Neki jesu tradicija, neki nisu. Dakle čitav je niz takvih stvari koje ovim zakonom naprosto nisu jasni u koju kategoriju spadaju. Stoga je ovaj zakon jako, jako nedorečen. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom na redu je uvaženi zastupnik Zdravko Ronko. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ova tema je previše ozbiljna da bi karikirali i banalizirali jer siva ekonomija je jedno zlo koje nismo i nikada ga nećemo do kraj iskorijeniti ali koje pokazuje da je ipak previsoko i zato ga treba suzbiti. Vjerujem da su predlagači imali dobru namjeru upravo kako smanjiti tu sivu ekonomiju tim više što se prema podacima evo i Svjetske banke ona kreće u Hrvatskoj negdje oko 35%. Neki se ekonomisti i neke institucije slažu manje ili više oko tog postotka, no u svakom slučaju on je veći ako je GDP manji i obrnuto ako je presija porezna i ina presija veća onda je i postotak sive ekonomije veći. Dakako da su razlozi svakako u prvom redu u visokim porezima i doprinosima, dakako i onim drugim davanjima i to onda rezultirala bijegom u sferu sive ekonomije. Jedan drugi razlog je nemogućnost realizacije i otvaranja registriranih djelatnosti iz razno raznih razloga od birokratskih pa do onog sporovoznog HITROA od kojeg smo puno očekivali. Dakako jedan od razloga je i pad i niska razina poduzetničke klime pa sve do neadekvatnog nadzora koji se sigurno neće popraviti donošenjem ovog i ovakvih zakona jer za kvalitetan i učinkovit nadzor mi ipak nad provedbom recimo ja bih rekao rigoroznih zakona trebaju kvalitetni, sposobni i na korupciju otporni nadzor. Evo ja sam ovdje imao prilike pročitati u samom dijelu ovog obrazloženja kako bismo išli sa prijedlogom za donošenje Zakona o zabrani sprečavanja obavljanja neregistriranih djelatnosti. To je samo jedan segment sive ekonomije. Mi imamo i ilegalnu i neprijavljenu i neformalnu i neke su daleko teže i opasnije nego ove neregistrirane djelatnosti. Osobno s tim sam se problemom sreo još prije 40 i nešto godina i 25 godina sam radio i sa legalnim i ilegalnima u samom nadzoru. Znam ozbiljnost problema, znam težinu problema i situaciju koja ona nosi. Iz tog kuta dobro je što smo ušli u drugo čitanje. Bilo bi možda bolje da smo sve ovo na neki način objedinili i sve skupa obuhvatili sve ove sfere sive ekonomije, a mislim osobno bih bio najsretniji da smo se odlučili za smjernice jer smjernice bi bile sasvim dovoljne da nas usmjere da kroz svaki ostali segment zakonske regulative jednostavno poduzmemo one mjere koje su moguće kako bi se ovo smanjilo. Ja ću sad pokušati vam reći samo jedan primjer. Evo kod ovih neregistriranih djelatnosti mi smo donijeli jednu odredbu ili predložena je točnije jedna odredba, da će se sankcionirati oglašivači. Dakle sad gledajte, kada netko oglasi oštrim noževe ili popravljam kišobrane što je građanima recimo potrebno tada će oglašivač ako to oglasi bit sankcioniran, ako netko od makroa oglasi seksualne usluge on neće biti sankcioniran odnosno oglašivač neće biti sankcioniran jer to nije nigdje propisano i to bi moglo ugroziti možda i prihodnu stranu nekakvih novinarskih magova ili mogula kako god hoćete. Zato kada je u pitanju siva ekonomija čini mi se da bi tu trebalo po meni napraviti jedno šire odnosno za obuhvatit jedno šire područje i obuhvatit sve ono što se može tretirati kao, ajde ja ću reći zlo. U materijalu sam pronašao gdje ste kao predlagač rekli, ja ću citirat: siva ekonomija je naprosto strategija za povećanje neto osobnog dohotka na teret zajednice kao cjeline. To je stav predlagača. Ispravno bi ipak bilo ovako: u ovoj državi siva ekonomija od prostitucije pa do neregistriranog obavljanja djelatnosti je strategija pukog preživljavanja koja zasad još nije na teretu zajednice na cjeline. Ona bi mogla biti, ali još nije. Pa kad govorimo i o ilegalnom i o neprijavljenom i o neformalnom, red je i kod ovog ilegalnog da se upitamo kako u skrivenoj zoni sive ekonomije recimo teško žive primjera radi prostitutke, imaju li što danas za jesti, koliko kora ima njihov kruh i ne mislimo li valjda da su to sretne Hrvatice sa svojom ilegalnom ili neregistriranom djelatnošću bez mirovinskog, bez zdravstvenog, bez sindikata, izložene volji makroa i željama konzumenata. I da stvar bude gora, sve ih je više jer im sve manje pružamo šansu da to ne budu. Gotovo identično je i sa obavljanjem recimo neregistriranih djelatnosti. ovi koji imaju, odnosno koji su u zoni neregistriranih djelatnosti, doista mislimo da oni uživaju u tome što su neregistrirani, što su u zoni sumraka, što su ostavljeni na milost i nemilost svima pa i onima koji jedva čekaju da ovaj zakon bude donesen pa da se zdušno bace u ove nove represijske izazove. U samom obrazloženju ovog zakona piše kako nisu potrebna dodatna sredstva za donošenje i implementiranje ovog zakona. Osobno smatram, duboko sam uvjeren, za kvaliteta i učinkovit nadzor nad provedbom ovog ili ovakvog rigoroznog zakona trebaju kvalitetni, sposobni, na korupciju otporni nadzornici. I mi moramo osigurat sredstva jer bez toga, odnosno kada ćemo samo doživiti da će se generirat korupcija i kriminal. Što se tiče nekih pojmova od prijateljskih, obiteljskih, susjedskih pomoći do onih 500 metara itd., bilo bi dobro da se u to ne upuštamo. Bilo bi dobro da ne diramo ni u obitelj, ni u prijateljstvo, ni u dobrosusjedske odnose. To predlažem i što se tiče kriterija za sankcioniranje neregistriranih djelatnosti. Mislim da …/Ne razumije se./… treba biti isporuka proizvoda i usluga uz koji stoji plaćanje i ostvarivanje dohotka. I ni pod koju cijenu ne bismo smjeli sankcionirati oglašivače i korisnike jer to je jedini izvor informacija nadzornim tijelima. Prema tome, po meni ovaj zakon nije dobar ni za društvo jer ubijamo na neki način i prijateljstvo i obitelj i susjedske ili prijateljske odnose. Nije dobar za državu jer će se ne povećati prihod u proračun nego će se smanjiti, nećemo imati nikakvih dokaza. I treće, nije dobar za inspektorat jer smo mu izbili sve one mogućnosti koje mu daje informacija temeljem koje može na neki način sankcionirati i donijeti rješenje. Evo hvala Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ronko, sami ste spomenuli svoje dugogodišnje iskustvo u području prije svega poreza i porezne struke. Pa ja bih samo evo vratio se na ovo što sam maloprije pročitao. Dakle, niz popisivača između ostalog i najavom donošenja ovoga zakona se javlja i postavlja pitanje što je s tim njihovim obavljanjem posla, evo već dva tjedna traje popis stanovništva, budući da zaista nikakav niti ugovor niti bilo što nisu potpisali i naprosto ne znaju na koji način će im to biti plaćeno, rečeno im je da će biti plaćeno što se kaže na ruke, u gotovini, kako će biti i da li će biti obračunati nekakvi putni troškovi i tome slično. Pa između ostaloga interesantna je recimo ova stvar koja kaže da oni nisu zaposleni, ali jesu jer svi koji su na Zavodu za zapošljavanje će biti odjavljeni za vrijeme trajanja popisa. Dakle oni jesu zaposleni, smanjit će što kaže kolega stopu nezaposlenosti, na brzinu će Hrvatska imati oko 15000 manje nezaposlenih, a kažem nikakvi ugovori, nikakav dokument nisu potpisali. Po vašem evo stručnom mišljenju pretpostavljam da imate da li je to porezni problem ili nije, na koji način se ovo može smatrati eventualno radom na crno, ili sivom ekonomijom. Hvala lijepa. problem je sveobuhvatan, problem obuhvaća daleko, daleko više a ne sad ovo popisivanje ili friziranje kako se pokušava to u javnosti reći. Dakle mi moramo ići na sveobuhvatnost problema, sveobuhvatnost probleme sive ekonomije, i svega onoga što sobom ona nosi. Zahvaljujem. I idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Evo ja ću podržati Zakon o zabrani sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti, ali i upućivanje istog u drugo čitanje. Nadzori kaznene mjere za obavljanje određenih djelatnosti, koje nisu registrirani, imamo propisane u postojećim materijalnim propisima, međutim obavljanje velikog broja djelatnosti nije regulirano posebnim materijalnim propisom, mnoga druga zanimanja dakle nisu regulirana posebnim materijalnim propisom, tako da inspekcijske službe kod neregistriranog obavljanja takvih djelatnosti nemaju zakonske mogućnosti inspekcijskog nadzora. Evo kod ovakve pravne praznine, donošenje ovakvog zakona koji bi se primjenjivao supsidijarno u svim slučajevima gdje zabrana i sprječavanje neregistriranih djelatnosti nije regulirano posebnim materijalnim propisom, ja držim da je zaista nužnost. ovim zakonom znači umanjit će se nelojalna utakmica stvorena između onih gospodarskih subjekata koji su registrirali svoju djelatnost i koji plaćaju porez i onih koji nisu registrirani, koji ne plaćaju porez i time ne sudjeluju u punjenju državnog proračuna, a često puta iz tog proračuna primaju određene vidove pomoći. Evo zbog nemogućnosti da se sve gospodarske djelatnosti reguliraju posebnim materijalnim propisima, mnogi pravni sustavi u Europskoj uniji su donijeli ovakve ili slične zakone, tako da evo ovaj u Hrvatskoj nije hrvatska izmišljotina. Osvrnula bih se na odredbu članka 11., znači stavak 1. ovog zakonskog prijedloga, i reći da je intencija radne skupine za izradu nacrta zakona bilo propisati iznimke kada se određena djelatnost ne smatra neregistriranom djelatnošću. Između ostalog bilo je predložena iznimka u obliku susjedske pomoći o kojoj ovdje, evo čuli smo danas svašta, kao stvar tradicije, ali s kumulativnim ograničenjima, koja su trebala biti jedini uvjet definiran stavkom 1. Znači da nema sklopljenog ugovora, da se rad obavlja bez plaćanja da se rad ne obavlja redovito, da rad ne obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost, i da se rad ne obavlja kao odgovor na objavljeni oglas. Držeći da navedeni kumulativni uvjeti nisu dovoljni uveden je i ovaj dodatni uvjet od 500 metara, ja osobno držim da to treba drukčije formulirati, evo zato podržavam i ovo upućivanje u drugo čitanje. A svoju raspravu ću evo završiti sa naslovom jednog zadarskog portala, naslovom na jednom zadarskom portalu danas, da turisti znači sve više dolaze, duže ostaju, a troše manje. Činjenica je da zbog mnogih da se značajno povećao broj dolazaka gostiju u Hrvatsku, da je povećan broj noćenja, ali isto tako je činjenica da prihodi od turizma ne rastu tom Držim da jedan dio sivog tržišta i to ne baš mali, o čemu je u ime kluba govorio gospodin Šuker, čini i neregistrirana djelatnost u turizmu, dakle u uslužnim djelatnostima npr. iznajmljivači itd., znači inspektor dolazi samo onima koji imaju registriranu djelatnost. A evo priprema sezone je u tijeku, tako da neka ovaj prijedlog bude doprinos ozbiljnoj pripremi, i zaštiti onih koji su registrirani, ali i poruka onima koji nisu registrirani. I evo zbog toga ću i podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Onda je na redu uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče, državna tajniče. Pa evo ako gledamo ova dva cilja, kad govorimo o onemogućavanju neregistriranih djelatnosti, odnosno oslobađanje od nelojalne konkurencije, naravno da se pitamo tko ne bi to prihvatio. Međutim čuli smo danas puno nejasnoća, puno nepreciznosti, počevši članak 5., 10., 11., 14., i bez uvrede ja bih ponovila ima puno tragikomike. I nije kolegice i kolege ovo banaliziranje niti teme, niti zakona. Isto tako vidimo da je predlagatelj traži odgovornost šire, traži krivce šire, pa onda među sudionike tu spadaju i pružatelji i naručitelji usluga, a isto tako i oglašivači. Svjesna sam kao i svi mi ovdje da je siva ekonomija veliki problem, svakodnevica nam je i novac na ruke, i bez računa, ali udio sive ekonomije se procjenjuje zapravo na preko 30, do 35% BDP-a, međutim tu je itekako bitan udio zbog inih stvari, a isto tako i zbog strukturnih fondova. Svjesni smo isto da je to najveći boljitak hrvatskog gospodarstva, a u krizi dolazi do sve više razbuktavanja, naravno da povećavanjem gospodarstva, odnosno povećavanjem standarda bi mogli donekle spriječiti ovu sivu ekonomiju. Međutim isto tako je činjenica da je dio građana bez nje uopće ne bi mogao funkcionirati. U isto vrijeme neregistrirani rad smanjuje mogućnost zapošljavanja, prema tome vrtimo se ukrug. Zato treba obratiti, odnosno fokusirati se na uzrok sive ekonomije, a ne posljedice što u biti ovaj zakon i govori. Danas smo spominjali vrlo često i obrtnike, evo tijekom 2010. godine nastavljeni su negativni trendovi u obrtništvu, pa je prošle godine više obrta zatvoreno, nego šta je otvoreno, smanjio se isto tako broj zaposlenih u obrtništvu, pa trenutno, evo i malo brojki, trenutačno je aktivno oko 90 tisuća 615 obrta, a ukupno 210 tisuća, odnosno 211 tisuća zaposlenika. Obrtnike isto tako naravno pogađa neregistrirano obavljanje djelatnosti, odnosno visoka zastupljenost sive ekonomije. I naravno da nije pošteno prema obrtnicima koji plaćaju sve svoje obaveze i poreze imati primjere nekakvog nezaposlenog obrtnika koji dobiva novac i s Burze rada, moguće da je korisnik i socijalne pomoći, a naravno dobiva još druge dodatke i radi na crno. Prema tome naravno da se u tom smislu treba boriti protiv sive ekonomije, međutim ovim zakonom, ovim prijedlozima držim da se ne može boriti. Poreznim preraspodjelama može se rasteretiti rad, odnosno rasteretili bi mnoge i na taj način bi ove iz sive zone, odnosno sive ekonomije bi se uveli u cijeli sustav jer znamo koliko je siva ekonomija da ona iznosi otprilike i 16% ukupnog gospodarstva. Jutros smo čuli da je najveći postotak od ovoga, naravno nalazi se u turizmu u ugostiteljstvu i turizmu. pitam se i ja kao i mnogi da li se poštivaju dosadašnji zakoni koji su već doneseni. Gdje su inspekcije, gdje su inspektori? Da li rade inspekcije? Međutim, na ovaj način samo represivnim mjerama ne možemo riješiti. Ne bi li bilo bolje dati mogućnost svakome, netko je rekao daj mogućnost svakome da kupi bicikl, a onda kad zaradi Mercedes onda mu daj mu porez. Nacrt zakona nije definirao niti hoće li se neregistrirani rad oporezovati u postotku ili će čistačice, frizerke, majstori itd., plaćati paušalni iznos državi. Evo našla sam podatak za Slovence, kada rad do 60 sati mjesečno maksimalnog prihoda 6 tisuća stavlja se porez po stopi od 29 - 5%, što znači da je 8,5% manji nego porez stalnog zaposlenika. Znači, imamo raznorazne primjere. Sad bih još navela par primjera kako i sustavi podržavaju sivu ekonomiju. Na primjer maloprije je netko spomenuo profesore bez stalnog zaposlenja. To je tipično za rad na crno, naravno tipičan primjer sive ekonomije na koju kod nas prema podacima Svjetske banke ode oko 163 milijuna eura, odnosno 120 milijardi kuna. I sad kad pogledate barem četvrtina tog iznosa ako bi ušla u legalne troškove onda bi se moglo otvoriti oko 100 tisuća radnih mjesta u industriji ako se gleda da jedno mjesto treba 40 tisuća eura. to tako, kad bi bili u sustavu naravno da bi se taj sat koji je danas vrlo tražen, sat lekcije bi se sigurno morao povećati. Prema tome na ovaj način kažu bolje im je povremeno upadati u pola radnih vremena po školama i raditi sa strane jer se od instrukcija nažalost na taj način se snalaze u današnje doba. I zašto? Upravo zbog toga ponovno što se bježi od visokih poreznih opterećenja i upravo u tome je problem. Ili drugi primjer, žena koja je radila 15 godina u tvrtci koja je zbog privatizacije i pretvorbe propala, a ona je ostala na Burzi rada. Nakon toga je zaposlena privatno, iskorištava je, opet je nitko nije tu zaštitio. Na minimalcu je bila. U isto vrijeme joj sin startao, zapravo išao je studirati, trebalo je plaćati stanarinu u drugom gradu. Prema tome ta žena je došla doma i šiva. Nitko ju nije zaštitio. Prema tome ona se snalazi, to joj je jedini način da bi mogla održati sebe. Nikome nije dužna. Jer je izgubila,njena tvrtka je izgubila pretvorbom i privatizacijom je propala, a ostala je bez posla. Ona se snašla na ovaj način. Prema tome ponavljam ponovno, dajmo ljudima mogućnost da zarade prvu biciklu, a oporezujmo ih poslije kad zarade Mercedes. To se zapravo odnosi na ove obrtnike o kojima smo danas vrlo često čuli. Prema tome, kako biti ako pogledamo sam naslov ovoga zakona, pitamo se kako biti protiv Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Ali, ovo je samo naslov, jedna košulja bez, prazna je i neozbiljna. Prema tome mislim da se treba fokusirati na uzrok, a ne na posljedice. Jer je u biti destimulacija je opterećenje rada, visoka cijena rada, i to je fokus problema. Spominjali smo obrtnike – obrtnici ne mogu izdržati i moraju zatvarati i ići u sivu ekonomiju. Obrtnik je odgovoran sa cijelom svojom cjelokupnom imovinom. A kad pogledate trgovačka društva samo sa onim početnim kapitalom za osnivanje. Ovaj zakon sreća da ide u daljnja čitanja. Hvala lijepa.

Crno-bijeli svijet, siva zona, danas je tema ovoga zakonskog prijedloga koji je blago rečeno neprovediv ili je provediv u vrlo maloj mjeri. Naime, siva zona kako sam već rekao jedanput u raspravi sa ovdje nazočnim gospodinom Šukerom, siva zona gospodarstva je u neku ruku izlaz ili spas za mnoge u situaciji kada je kako je opet rečeno ovdje na recimo na teret ili na leđa, pardon, obrtništva se svalio teret silnih obveza i nameta, a onda i treniranja inspekcijske strogoće i to sitnih elemenata kojim često inspekcije treniraju strogoću. Dopušta se, točno je da se dopušta krasti. Danas sam govorio o milijun tona kamena koji je nestao. I to je utvrđeno inspekcijom rudnom ili rudarskom inspekcijom. Nadalje, nestalo je 27 tisuća tona žita ili kako hoćete pšenice iz Đakovštine. Ni do dan danas se ne zna kamo je nestalo. Točno da se turski brod zabio u neki otok sa žitom prije nekih godinu dana uslijed nekakvog nevremena tu negdje kod Drvenika ili tako negdje. Na njemu je bila pšenica nepoznatog porijekla. Ali ako se pozove kumove, prijatelje na vršidbu, svinjokolju, košnju berbu vinograda onda to predstavlja sivu zonu, prekršaj koji je kažnjiv u novčanim iznosima. Kada sam govorio ministru onda sam rekao da sva sreća da postoji u ovakvoj situaciji skupe države i novca koji se odlijeva iz državne blagajne u privatne džepove i na stranačke račune putem klasičnog pranja novca vrlo često, vrlo često, Hrvatska je najveća veš mašina novca u Europi a možda i u svijetu, onda je dobro da postoji siva zona da se ne novac ne slijeva tamo otkuda bi ovim putovima kojima sam govorio otišao privatnim osobama u džepove ili pak na stranačke račune. Točka 12. ili pardon članak 12. ovog Zakona govori da obavljanje nužnog rada za sprječavanje nesreća ne predstavlja prekršaj pa se pitam kada pitam kada postoji prirodna ili druga nesreća, evo sijeno suho, kiša se sprema, morate to sami pokupiti ili zovnuti nekoga iz sela ili drugog sela da pomogne pokupiti to sijeno. Ne smijete po ovom zakonu ako je dalje od 500 metara. Nadalje, govori se i o srodničkom odnosu, dakle, srodnicima koji mogu pomoći, pri tome evo otac moje snahe nije meni srodnik ali bi mi mogao pomoći, nije moj kum srodnik ali mi je kum, on mi ne smije pomoći, ili kao što je jedna starija gospođa rekla da je osigurač pregoreni osigurač i zamjena mora doći 400 kuna s PDV-om jer ne može nitko drugi, Elektra neće, privatnik traži 400 kuna a nema nikoga bliže od 500 metara kojega poznaje stručnoga da se ne bi izložio opasnosti da pogine ne daj Bože na zamjeni osigurača, da to promijeni. To je zaista ovako su drastični primjeri, reklo bi se i smiješni i čudni i smiješni i čudni da se jedan ozbiljan Zakonski prijedlog koji bi trebao biti ozbiljni da se bavi ovakvim stvarima. Da ovo postane nešto što će spasiti državu od da kažem, ajmo ići do dužničkog ropstva ili do izbavljenja od kriminala i korupcije a na drugoj strani 10-tine i 100 milijuna kuna odlaze od Sklad gradnje, da ne govorim o farbanju tunela i svim ostalim malverzacijama koje se vrše i za koje svakodnevno mediji objavljuju što se događa, to se ne može ni pobrojiti, niti ovom prilikom imam vremena i želje da to pobrajam. Što se postiže ovim zakonskim prijedlogom? Je li uopće se razmišljalo o tome može li ili hoće li ovaj Zakonski prijedlog

u našem rječniku i našem, toga više biti neće ili će biti kažnjivo. Berba vinograda, jedan mi je prijatelj rekao hvala Bogu da sam te se riješio ne moram ti više ići u berbu jer stanujem 550 metara od tebe i Zakon mi je odredio da ti ne idem pomoći u berbu, i tako me svake godine gnjaviš da ti dođem u berbu, pa ćemo se odreći i odreći i takvog prijateljstva, solidarnosti. Koljem po kućama, za mesare. I to oglašavanje o kojem govori gospodin Šuker onako by the way, usput, ima kazne i za oglašivače koji napišu "Koljem po kućama" i oni će platiti kaznu a i ona informativna kuća koja stavi na oglas kao lokalna televizija ili lokalni radio, i oni će biti po ovome Zakonu također kažnjeni novčanim iznosom u visinama od 15 tisuća pa nadalje zavisno od odredbi ovog Zakonskog prijedloga. Prema tome, kako je već rekao predsjednik Kluba, dr. Burić, za Klub HDSSB-a ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju nije prihvatljiv a bojim se da sami cilj ovog zakonskog prijedloga a to je upravo namet na one kojima je najpotrebnije upravo ovakva mogućnost tako male pomoći počevši od domaćinstva do svog malog posjeda koje netko ima, nije zapravo ovakvim zakonskim prijedlogom, pa ni u drugom čitanju neće biti postignut cilj sprečavanja sive ekonomije dok se ne spriječe puno veće rupe iz kojih cure novci na sve strane i o kojima svakodnevno pišu naše novine, zatim elektronski mediji i svi ostali koji izlaze na vidjelo svakodnevno. I osobno i kao Klub HDSSB-a ne možemo biti za ovakav i ovaj Zakonski prijedlog jer dok se ne spriječi crna ekonomija i to pretežito državna, dotle siva ekonomija u ovom obliku pomoći solidarnosti, dobrosusjedskih odnosa, tradicije i običajnog prava ne predstavlja opasnost za ovu državu niti doprinosi nekakvom silnoj silnoj mogućnosti punjenja državnog proračuna i državne blagajne sa sredstvima koja će se namaknuti ovakvim zakonskim odredbama. Hvala lijepo.

Grubišiću ja ću se pozvati na članak 214. i to u onom dijelu koji govori da omalovažavate osim predsjedavatelja i saborske zastupnike, ovaj puta mene. Ja živim u ovoj Hrvatskoj, ponosna sam na nju, ovo je moja domovina i domovina svakog poštenog Hrvata i ne možete vi govoriti da je ova Hrvatska najveća vešmašina za pranje novca u Europi. Na taj način ponižavate Hrvatsku i svakog poštenog Hrvata ovdje i ja sam iskoristila svoje pravo da se pozovem na Poslovnik. Hvala.

kolegice i kolege zastupnici, poštovana državna tajnice. Po mom skromnom mišljenju postoje bitne zapreke za donošenje ovog zakona, a jedino pozitivno što bih mogao ocijeniti je izjava predlagača da se on upućuje u drugo čitanje, da se skida hitni postupak. Naime, moram reći da ovaj zakon nije prošao Gospodarsko-socijalno vijeće, značajan je što je Gospodarsko-socijalno vijeće značajna instanca dakle mjesto formaliziranog socijalnog dijaloga u RH i pozvana i pozvana institucija za borbu proti sive ekonomije odnosno da se u tom predvorju korupcije preventivno rješavaju stvari. Dakle, naravno mislim da Gospodarsko-socijalno vijeće koje je ponovno počelo raditi treba raspraviti ovaj zakon i socijalni partneri moraju dati svoj doprinos donošenju ovog zakon. Po mom mišljenju s obzirom na količinu polemika koje su se razvile u ovoj sabornici na oprečne stavove, bilo bi bolje da ovaj zakon nosi naziv prijedlog zakona o nedozvoljenoj neregistriranoj djelatnosti, mislim da bi se tada lakše sporazumjeli, da bi bilo manje članaka, da bi bilo manje materijala oko kojeg bi se sporili, znamo da je sve ostalo već i po drugim zakonima zabranjeno. Naime, prema komentarima nezavisnih hrvatskih sindikata s kojima se ja slažem predloženi naziv zakona je još jedan pokazatelj apsurda našeg zakonodavstva. Naime prema važećim zakonima neregistrirana djelatnost ne smije se obavljati. Isto tako prijedlog određuje i notorne činjenice kao što su definiranje aktivnosti koje se smatraju obavljanjem neregistriranih djelatnosti. Važećim propisima uređene su pretpostavke koje je potrebno ispuniti kako bi pojedina pravna ili fizička osoba bavila se određenim poslovima. A to je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obrtu, Zakonom o odvjetništvu i ostalim zakonima. Nadalje, ovdje predlagatelj zakona o razlozima zbog kojih se ovaj zakon donosi daje paušalne procjene temeljene naučnim metodama oko kojih se struka ne može dogovoriti, koje nisu pokazatelj udjela sivog gospodarstva u ukupnom gospodarstvu. No nije potrebno biti stručnjak kako bismo znali da je precizne podatke o pojavnosti sivog gospodarstva nemoguće imati. Kada bi to bilo moguće onda ne bi bilo bilo neregistrirane djelatnosti nego bi prešla u registriranu djelatnosti, a za takvu djelatnost pravna država posjeduje mehanizme kojima vrši nadzor nad provedbom propisa. ovo nije zakon i svi se možemo oko toga složiti o suzbijanju sive ekonomije. Ovo je zakon o suzbijanju najmanjeg dijela sive ekonomije. Ovaj zakon je skromnog obuhvata i odnosi se prvenstveno na one koji preživljavaju od prodaje osobnog rada i vještina i uzdržavaju svoju obitelj, a sustav im je preskup da bi opstali uz sva davanja državi odnosno sustav im je postavio limite. Nažalost veliki igrači koji sigurno proizvode sivu ekonomiju, ovim zakonom ostaju nedirnuti. Svi oni koji ne plaćaju odrađeni rad, a znamo da ga ima, ima neplaćenog odrađenog rada, ovim se zakonom ne diraju. Plaćanje polovice plaće legalno a polovicu solarno, mislim solarno lova na sunce, ovim ovim zakonom ostaje nedirnuto, neprijavljivanje radnika ovim zakonom ostaje nedirnuto. Dakle borba sive ekonomije se ne može dobiti kroz ovaj zakon. On može biti doprinos u suzbijanju malog dijela sive ekonomije i to onog najnižeg ranga. Međutim veliki igrači se moraju drugim mehanizmima protiv protiv drugih igrača se mora igrati sa drugim mehanizmima. Naime, nama treba učinkovita inspekcija a osim učinkovite inspekcije treba joj dati mandat da dobro radi i treba stvoriti pretpostavke da dobro radi. To nisu samo nisu samo kadrovske pretpostavke za inspekciju tu su i pretpostavke da zakoni omogućavaju uvid u evidencije odnosno da se uopće vode evidencije o odrađenom radu da inspekcija može učinkovitije djelovati. djelovati. Dakle, kategorije velikih igrača ovaj zakon ne dira i veoma je teško očekivati da će ovaj zakon možda u 5% doprinijeti borbi Ali ovo je sigurno zakon za proganjanje zidara, pitura, keramičara, vodoinstalatera, frizerki, pedikerki, maserki, prevoditelja, spremačica, kućnih pomoćnica jer jedino one po ovom zakonu na udaru. Jer uopće ne želim govoriti o rastezljivim pojmovima o rastezljivim pojmovima dobrosusjedske pomoći, obiteljske pomoći. To su stvari oko kojih se možemo govoriti. Mene interesiraju dosezi tog zakona. Naravno da je Hrvatska obrtnička komora kao inicijator da se ovaj zakon donese zainteresirana za donošenje ovakvog zakona. Iz kog razloga? Ma je i borba protiv sive ekonomije ali prvenstveni razlog je borba protiv nelojalne konkurencije. Što se dogodilo? Država je preskupa, kriza je, ne možemo poreći da nije. Veliki broj vlasnika obrta zatvorio obrte a i dalje živi. Nisu se prijavili Centru za socijalnu skrb. Od čega žive? Pa žive od vlastitog rada. Kako rade, pa rade po kućama. mo'š mislit šta mogu od ušteđevine živjeti. I naravno, imamo manje registriranih obrta, je doduše smanjeno tržište ali potrebe za frizerajom su iste znate, ljudi žive i dalje. Ali prometi onim registriranim obrtnicima ne rastu, oni i dalje padaju, a rad se odvija. I ja razumijem njihovu motivaciju i smatram je opravdanom, ono što treba reći, motivacija za ovakav rad za plaćanje gotovinom nije jednostrana, nije to samo motivacija onoga koji uslugu daje. To je motivacija onoga koji uslugu prima. Imamo u doba krize dvije strane koje su zainteresirane za gotovinsko plaćanje. E to se ne može riješit zakonom, to se ne može riješiti preko noći. Sigurno je da ovaj zakon to u potpunosti ne može riješiti, dakle ne može riješiti ovu dvostranu motivaciju za gotovinsko plaćanje, a naravno je da svi sustavi u državi ostaju zakinuti za određena sredstva, svi socijalni sustavi i naravno da je stanje kao takvo neodrživo, ali smatram da se to stanje ne može ispraviti ovim zakonom koji kako sam rekao je strogo ograničenog dometa. Naravno da imam prigovor i na nešto što je po meni uletilo u zakon naglavačke, da je netko htio definirati susjedstvo sa 500 metara udaljenosti. To se ne može definirati. Dakle dimenzija susjedstva, pogotovo dobrog susjedstva je neograničena, a i to možete negdje reći da je to 500 metara predaleko za susjeda, a bogme je negdje i preblizu. Prema tome, 500 metara nije nikakva mjera. Mi smo imali namjeru da vi niste rekli da ovo ide u dva čitanja da predložimo brisanje tog tog stavka u članku zakona pa vam sugeriramo da u pripremi za drugo čitanje jednostavno tu mjeru, tih 500 metara izbrišete jer ona definitivno ne dokazuje ništa i nema nikakvog smisla. Tu ću ja stati sa pojedinačnom pa ću nastaviti kratko u završnoj riječi ispred kluba HNS-a i HSU-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Gospođo državna tajnice. Kolega Hrelja, ja isto razumijem vašu intenciju kad navodite potpuno krive navode, naime skupljate glasove i onda spominjete zidare, frizere i tako neke obrte, a to je netočno. Ovaj zakon ima jednu jedinu intenciju, a to je sprečavanje sive ekonomije i to naravno dobro je da ide u drugo čitanje jer ima nejasnoća da se naprave. I još je jedan netočan navod, nemojte se stalno bazirati i govoriti o tome da nije intencija to i tako na taj način se izražavati jer ako mi dozvoljavate samo da vam kažem, morate se složiti, na moru iznajmljuju recimo u Istri Talijani i odlično je Ministarstvo turizma napravilo jedan pokus, pokus, došlo je i pogledalo Talijan prepun gostiju. To su mu bili rođaci. Kad su ga zatvorili došli su iduće godine, pitali su ga da li biste to napravili u Italiji, on je rekao nikada, ne bi mi palo na pamet. E vidite, intencija ovog zakona je i to. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Hrelja, između ostaloga velite da se potiče solarno plaćanje, međutim ono što mene zabrinjava je što se duhom ovoga zakona potire vrijednost volonterskoga rada, što se duhom ovog zakona želi spriječiti nešto što smo do jučer zvali dobrosusjedskom pomoći, brigom o starijim susjedima, o nemoćnim ljudima pa nekada nerijetko smo organizirali također i humanitarne inicijative gdje smo kao susjedi odlazili pomoći obitelji slabijeg materijalnog statusa jer smo prikupili novaca i građevinski materijal pa smo im dogradili sanitarije, pa smo im pomogli da njihova kuhinja ima 2 kvadrata više, odnosno da djeca ne žive u vlazi i u najvećoj mogućoj bijedi. Od danas će to biti proskrivirano gotovo kao kriminal, dakle mi pokušavamo uništiti socijalne veze među ljudi, a da li je to nešto što biste vi kao zastupnik u Hrvatskome saboru mogli podržati. Odgovor na repliku. i razumijem da je vrijeme o kojem govorite izgradilo ovu zemlju i da je to naše tradicije, tradicije našeg naroda da si pomažemo i da na takav način svoj osobni standard dižemo na jednu visinu koja je odgovarajuća jer nikad nije bilo dovoljno novaca da se u ovoj zemlji napravi sve ono što bi se željelo i nikad se nije tako dobro živjelo, a ljudi su uvijek radili više nego što su objektivno po svojim plaćama i po svojim primanjima mogli. A upravo je ta socijalna dimenzija pomoći ne samo u okviru obitelji nego u okviru prijatelja, susjeda itd. i to je jedna vrsta volonterskog rada, sigurnog rada na dobrobiti ovog društva jer na kraju sve te vrijednosti ostaju ovdje. Naravno, ovdje govorimo o drugoj dimenziji toga svega a to je onoga za što je država kratka. Mislim da svakako u spravljanju drugog čitanja ovog zakona i o toj tradicijskoj dimenziji, o toj solidarnosti među ljudima isto tako treba voditi računa. Petminutna rasprava. Isti klub, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Da ne bi ispalo da mi u Hrvatskoj narodnoj stranci i Hrvatskoj stranci umirovljenika samo kritiziramo… Mi možemo vama slobodno reći da postoje mehanizmi koje treba sustavno uvoditi da bi se postepeno dizala učinkovitost borbe protiv sivog tržišta rada. Mi smo neke mehanizme već i imali, mi smo imali plaćanje paušalnog poreza za neke djelatnosti koje nisu tako atraktivne, koje su bile deficitarne itd. i sasvim je solidno to funkcioniralo. Mi imamo ispred sebe u ogledalu sliku belgijskog sustava vaučera. Kad bi taj sustav primijenili na našu recimo individualnu stambenu izgradnju, onda u našim stambenim kreditima, barem za dio izvođenja radova ne bi se davala gotovina, nego bi se dao vaučer u kome je već ugrađen porez i tada je sigurnost da bi sve to bilo legalno puno, bila puno veća. Ali je i sigurnost onoga investitora da ima s druge strane poznatog izvođača koji je službeno plaćen, bila puno veća. Ne bi bilo, imali bi puno manje situacija, napravili smo posao i drži vodu dok majstori odu. ne treba se bojati da će se obrtnici obogatiti ako im podižemo i onu razinu do koje, iznad koje oni postaju obveznici PDV-a. Ne treba se bojati da će oni biti prebogati. To se da kontrolirati na drugi način. Pa naravno ako je nečija imovina nesrazmjerna s onim što isplaćuje kao plaće, znači da postoji skriven novac, da postoji gotovinsko plaćeno, ali to podrazumijeva efikasnost sustava, to nije pitanje jednog zakona, to je pitanje ukupne efikasnosti sustava. Ma naravno kolegica Sumrak kaže da su Talijana pitali. Ma ne treba, imamo mi Slovenaca koji izdaju i kompletno se sustav ne kontrolira. Dakle sve njihove rodbine dolaze u njihove kućice, pa imamo mi toga u Barbarigi koliko hoćete, ali ovaj zakon to ne tangira, jednostavno ne vezuje se na takve situacije, jednostavno ne odrađuje ovo. Naravno da je nužna i izrada strategije odnosa s javnošću svih inspekcijskih tijela radi sustavnog promicanja porezne kulture, da nije to harač, nego da je to nešto iz čega se obavljaju društvene funkcije i zaštitne socijalne funkcije jedne države. Dakle takvu kulturu treba promicati i svijesti o potrebi suzbijanja sive ekonomije, kao i obrazovanja i senzibilizacije građana o utjecaju sive ekonomije na njihov standard i razinu prava i usluga koje koje mu osigurava država kroz državni proračun. Dakle ovo nije jednosmjerna ulica i ne može se ovaj problem riješiti jednim zakonom, zato smatram da bez jedne dobre javne rasprave, bez konzultacije socijalnih partnera klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ovaj zakon ne može podržati u prvom čitanju, ali smo zadovoljni sa činjenicom da je predlagač predložio dva čitanja. Hvala lijepa.

uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Evo ja sam vrlo pozorno slušala i bilježila sve što je danas ovdje u ovoj sabornici rečeno. Evo ja moram reći ispred predlagatelja i nositelja izrade zakona Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, da smo mi u ovoj proceduri izrade zakona možda čak bili i previše revni i slušali sve one koji su željeli dati doprinos da ovaj zakon bude provediv. Moram reći da mi je drago da idemo u drugo čitanje, zato iz razloga jer kad sam danas cijeli dan slušala ovu raspravu, zaista ispada da se treba drugačije pokušati iznaći rješenje i definirati određena područja. Međutim evo na žalost ja moram reći od svega što sam danas zapisala, da nisam zapisala niti jedno rješenje, ali evo držim da ćemo kao i ministarstvo i svi oni koji su radili na prijedlogu ovog zakona, da ćemo pokušati iznaći rješenje. Jer ponavljam opet, osnovni i temeljni cilj donošenja ovoga zakona je suzbijanje neregistrirane djelatnosti, nelojalne konkurencije poduzetnicima, znači svima onima koji danas u Republici Hrvatskoj potpuno slobodno, nesmetano obavljaju djelatnost, oglašavaju se, naplaćuju, a da nisu se registrirali niti u obrtni registar, niti u bilo koji drugi odgovarajući registar. Pomoć susjedska, prijateljska, bilo koja vrsta pomoći. vrsta pomoći. Evo meni je stvarno žao i vjerojatno je da smo u silnoj želji da ovaj zakon bude operativan, da se može provoditi, u toj silnoj želji smo možda kroz ova izuzeća možda stvorili i jednu zabunu, jednu zbrku i ja vjerujem kad to razriješimo u sljedećem čitanju, da će pred vas doći zakonski prijedlog koji ćete onda moći prihvatiti. Hvala vam.